Josip (SDP)** Poštovane kolegice i kolege zastupnici sada ćemo početi sa postavljanjem pitanja, odnosno pojedinom članu Vlade ili Vladi u skladu sa odredbama članka 132. do 139. Poslovnika Hrvatskog sabora. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice, prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na postavljanje pitanja prema utvrđenom redoslijedu. Prvo pitanje postavlja poštovani zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Pitanje upućujem ministru obrazovanja, znanosti i sporta gospodinu Jovanoviću i ovo pitanje zahvaća zapravo dva aspekta upisa učenika u u škole na jezicima nacionalnih manjina u ovom slučaju na talijanskom jeziku, znači na upise u srednje škole i kasnije na fakultete. Upis učenika u srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku od 2. svjetskog rata od '45. godine pa sve do 2012. obavljao se na način da je prilikom upisa vrednovan pored matematike i stranog jezika uspjeh iz materinskog znači iz talijanskog jezika. Tako je praksa potvrđena 1996. godine prilikom sklapanja Sporazuma o nacionalnim manjinama između Republike Italije i Republike Hrvatske kada su se države obvezale poštivati stečena prava. Na osnovi tog istog ugovora talijanska manjina je shvaćena kao jedna zajednica u Hrvatskoj i Sloveniji i slijedom toga do danas Slovenija nije promijenila praksu vrednovanja materinjeg jezika, dakle u Sloveniji pri svim svim upisima vrednuje se talijanski jezik, a ne slovenski jer se shvaća da je to materinji jezik učenika. Kod nas je praksa promijenjena prošle godine i talijanski jezik hrvatskim tako da se rušila i logika obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina. Želim naglasiti činjenicu da se talijanski jezik tako ne boduje više za upis na srednje škole gdje cijela nastava, cijeli nastavni program na talijanskom. Na kraju, slično događa se prilikom polaganja državne mature kada je nakon pokušaja da se talijanski jezik promijeni hrvatskim uvedena praksa polaganja 4 predmeta za državnu maturu talijanskim školama dok svi ostali učenici u Hrvatskoj imaju 3 predmeta. Naravno fakulteti nisu se mogli prilagoditi tako da se i dalje vrednuju samo tri predmeta. Sve to izaziva veliku nelagodu među nastavnicima i roditeljima dok se učenici osjećaju diskriminiranima. Pitanje je jednostavno, kada će pripadnicima nacionalnih manjina biti ostvareno njihovo ustavno i zakonsko pravo na obrazovanje na materinjem jeziku? Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče Radin prvo želim poželjeti uspješan rad Saboru u ovoj godini. Vaše pitanje je na tragu vrlo važne problematike za Hrvatsku. Svi dobro znamo da je obrazovanje nacionalnih manjina u skladu sa Ustavom, ustavnim Zakonom o pravu nacionalnih manjina, Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i da naše nacionalne manjine imaju mogućnost da se školuju od predškole pa sve do fakulteta koristeći to pravo. Inače, u školama znamo da postoje tri modela, model A, model B i model C, da postoje i tri posebna oblika koji omogućuju da nacionalne manjine koriste svoj materinji jezik. Kad je riječ o upisu u srednje škole i kad je riječ o upisu na fakultete, pitanje koje ste vi postavili, dobro znate da smo o tome razgovarali u nekoliko navrata u ministarstvu, razgovarali smo i prošlo ljeto prije provedbe upisa u srednje škole srednje škole gdje je potrebno reći jedno, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, kod upisa u srednje škole sva djeca se upisuju pod jednakim uvjetima. To znači da postoje elementi i kriteriji koji uvijek idu i na javnu raspravu i da se hrvatski jezik kao službeni jezik u RH mora vrednovati za sve učenike koji se upisuju u u škole, koji su i na jezicima nacionalnih manjina. U javnoj raspravi koja je trajala prošle godine u ovo vrijeme nitko nije problematizirao pitanje elemenata i kriterija upisa u prvi razred srednje škole ali se negdje u proljeće talijanska unija i veleposlanstvo javilo sa pitanjem na način kako ste ga vi postavili,

dodatne provjere znanja talijanskog jezika kod upisa u škole sa talijanskim jezikom. Isto pitanje nije problematizirala niti jedna druga nacionalna manjina. Upravo pripremamo nove elemente i kriterije na temelju vrlo uspješno provedenih e upisa koji su nam dali deset milijuna podataka kako bi kriteriji za ovu godinu bili još kvalitetniji, oni će biti u širokoj javnoj raspravi gdje će i pripadnici talijanske manjine ali i svih ostalih manjina moći dati konstruktivne prijedloge koji mogu ići ići na tragu ovog kompromisnog rješenja koji smo ponudili. Što se tiče upisa na fakultete i državne mature, državna matura je u djelu sadržaja, u djelu načina provedbe ispita u ingerenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i tu možemo donositi određene promjene. Odmah da iskoristim ovu priliku što ste mi postavili da otklonim sve one dileme koje su se javile senzancionalističkim nekakvim izjavama u medijima da se ukida državna matura. Državna matura kao i sve ima vrline i mane ali su vrline puno veće od mana i ona predstavlja osim što je oblik vrednovanja u srednjim školama također i izvrsno antikorupcijsko sredstvo upisa na fakultete. Prema tome, ako odlučuje se o upisu na fakultete onda vaš upit morate usmjeriti prema sveučilištima jer oni autonomno odlučuju koji će predmeti biti bodovani za uspjeh na na upis na fakultete. međutim, ono što moramo znati da pripadnicima nacionalnih manjina je omogućeno da u obavezni dio uz Hrvatski jezik koji moraju svi polagati polažu i svoj materinji jezik a onda mogu i izabrati od ona ostala dva obavezna predmeta Hvala lijepa ministre. Na stranu činjenica da je filozofsko pitanje dal smo svi mi jednaki ili svi mi različiti, politika nacionalnih manjina i pozitivne diskriminacije da smo svi mi različiti ali ravnopravni. Ovdje dolazi u pitanje ravnopravnosti. Jer ako vi ne poštujemo činjenicu da je materinji jezik nad školama nacionalnih manjina jezik te nacionalne manjine onda mi zapravo kršimo osnovnu vrijednost ravnopravnosti. Znači, nadam se da ćemo promijeniti tu praksu. Nisam shvatio tako od vaših riječi ali nadam se da sam loše shvatio. Hvala lijepo. Poštovani gospodine Milanović, idući tjedan u utorak zasjedat će Vijeće ministra financija u Bruxellesu i tom će prilikom vjerojatno ili gotovo sigurno usvojiti prijedlog komisije i otvoriti službenu proceduru prekomjernog deficita u odnosu na Hrvatsku. Tom će procedurom vijeće zatražiti od Hrvatske da u ovoj godini i u godinama koje dolaze smanji svoj deficit, u ovoj godini na 4,6 pa onda dinamikom do razine koja je manja od 3% BDP-a. Drugim riječima vijeće ministara zatražit će od Vlade RH da smanji deficit, da smanji zaduživanje i da hrvatske javne financije odvede u jednu stabilniju zonu. Međutim, stanje ovdje kod nas je ustvari je sasvim suprotno. Hrvatska se nalazi na putanji rastućeg deficita, rastućeg zaduživanja i o tome vijesti pratimo svaki dan. Moje je pitanje kako će se, kojim će mjerama i kojim će nastojanjima ekonomske politike Hrvatska Vlada reagirati na ovu proceduru i na prijedloge komisije i zaključke vijeća. Naime, prijedlozi komisije a koji obično i uvijek postaju zaključci vijeća barem u ovome dijelu odlučivanja poznati su već više od mjesec dana. Međutim, hrvatska javnost ne zna i nije dosada imala prilike doznati kako će se, na koji način i kojom dinamikom Hrvatska Vlada postaviti prema ovom prevažnom problemu jer zahtjev Komisije je zasigurno razuman i koristan za stabilnost hrvatskih financija. Stoga ponavljam, molim Vas kako, kojim mjerama i kojim redoslijedom će Hrvatska Vlada reagirati na zahtjeve vijeća da se hrvatski deficit smanji i svede u održive i prihvatljive okvire. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor poštovanog predsjednika Vlade Zorana Milanovića. To je jako teško pitanje. I tu ste u pravu. Neće biti ni politički ni financijski lako i zato ću pozvati upravo vas koji ste ostavili deficit kojim je uopće neugodno izgovoriti koliki je bio da nam pomognete sa idejama što da napravimo jer što god da napravimo nekom se neće dopasti ali ćemo napraviti za razliku od vas. Očitovanje poštovane zastupnice Martine Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Ideje i prijedloge davali smo vam i protekle dvije godine i ukazivali smo vam da je ekonomska politika koju ste vodili i smjer ekonomske politike koju ste vodili nije dobar i da će rezultirati daljnjim produljivanjem krize. A da je tome tako željela bih vam predočiti i nekoliko podataka, prvi od njih deficit koji vam je bilo neugodno izgovoriti nastao je u najznačajnijoj mjeri zbog preuzimanja dugova brodogradnje koje ste upisali i uknjižili u 2011.godinu i neka tako i bude jer brodogradnju je trebalo i privatizirati i restrukturirati i takav smo zakon donijeli u ovome Saboru. u drugoj polovici ove godine od kada je Hrvatska postala članica EU prihodi državnoga proračuna manji su nego u drugoj polovici predizborne 2011.za 924 milijuna ukupni prihodi manji su nego u razdoblju od 7.do 11.mjeseca 2011. Porez na dodanu vrijednost nakon svih povećanja stopa u razdoblju od 7.do 11.mjeseca manji je 864 milijuna nego 2011. Prema tome, gospodine Milanović iz klupa HDZ-a došlo je puno prijedloga i došlo je puno sugestija kako i na koji način da uspješnije i kvalitetnije vodite ekonomsku politiku. Očekujem da ćete i pregledati dijelom i rasprave u ovome Saboru i dio tih prijedloga onda i provesti. Hvala lijepo.

od pompozno najavljivanih lista čekanja i smanjena dugova situacija je danas takva, ne znam jeli vas ministar zdravlja o tome izvijestio. Na operaciju očne mrene s čim se hvali ministar danas u Karlovcu se čeka 590 dana. Kolonoskopija se čeka 324 dana u Varaždinu, ultrazvuk srca kod vaše omiljene županice čeka se u Sisku čeka se 372 dana, kuk se čeka 580 dana, ultrazvuk dojke nevjerojatnih 426 dana čeka se u Koprivnici. Liste čekanja se dnevno povećavaju za 2 tisuće ljudi, danas u Hrvatskoj pola milijuna ljudi čeka na raznorazne pretrage. Župani traže sastanak sa ministrom Ostojićem. Ne znam da li znate taj podatak, a ministar Linić se mora zgroziti nad tim da je u 8 mjeseci dug bolnica u Hrvatskoj povećan za nevjerojatnih 2,7 milijardi kuna. Opasan eksperiment sa smjenskim radom gdje se odgađaju operativni zahvati, nesagledive posljedice za Medicinski fakultet, nemogućnost organiziranja predavanja studentima zbog smjenskog rada koji je uveden. Sanirali ste zdravstvo sa 4,3 milijarde kuna u 2 godine nevjerojatnih 5 milijardi kuna novog duga. Pozivam vas gospodine predsjedniče Vlade novu šansu hrvatskom zdravstvu. Jedina nova šansa hrvatskom zdravstvu je zamijenite ministra Rajka Ostojića. Moje pitanje je da li ćete uslužiti vapaju hrvatskih pacijenata i dati hrvatskom zdravstvu novu priliku. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, kada sam rekao da ću uvaženoj zastupnici i zadnjoj ministrici financija uputiti osobni poziv da nam da konkretne prijedloge koje ovdje opet nije iznijela nijednom jedinom riječju ni slovom. Prema tome, dok ih ne čujem i ne vidim za mene ne postoje. A što se tiče bivšeg ministra zdravlja odnosno zdravstva za njega vrijedi isto, dakle očekujem i pozvat ću vas osobno da dođete sa konkretnim prijedlozima što napraviti, a što vi niste napravili kao ministar i to govorim bez imalo zlobe ili ironije, to očekujem od vas.

ali kao u svojim mislima ste možda nagovijestili, spomenuli ste bivšeg ministra zdravlja pa možda stvarno postane bivši. Zašto ne razmišljate o motivu i koji je vaš motiv da uistinu ne razmišljate ako ne razmišljate o tome i vjerojatno da zadržite ministra zdravlja na svojoj poziciji kako, a to je javna tajna sa ostalim kolegama ne bi pokušao destabilizirati vašu poziciju kao predsjednika SDP-a. Ali još jedan je razlog da razmislite o tome da zamijenite ministra zdravlja. Ne samo da nema autoritet među medicinskim sestrama, liječnicima, među strukom, među socijalnim partnerima, on nema ni autoritet tima koji predvodi. Jedan da najavi određene mjere koje mogu biti ovakve ili onakve, s druge strane grada mu ravnatelj HZZO-a odgovori, ne ministre to neće ići. Dakle nema autoritet voditi ni među svojim kolegama autoritet voditi zdravstvo, a nema autoritet među hrvatskim pacijentima, sestrama i liječnicima, nema s kim nije u zavadi u zadnjih godinu, dvije dana odnosno od kada je postao ministar zdravlja. Žalosno je da na vapaj hrvatskih pacijenata da dadete novu šansu hrvatskom zdravstvu da se mogu liječiti ovdje u Hrvatskoj, da ne čekaju na operaciju mrene 590 dana, da ne čekaju na kolonoskopiju 324 dana, da ne čekaju na ultrazvuk srca 372 dana, da ne čekaju na operaciju kuka 580 dana. Sramotno je, ali možda je motiv ono što sam rekao neka ostane na svojoj poziciji ali vjerujete da ministar zdravlja dobro radi na tome da destabilizira vašu poziciju kao premijera i predsjednika SDP-a. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. 4.zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Davora Božinovića. Hvala lijepo. Gospođo Opačić, vi ste na čelu ovog tima za reforme Vlade, iz dosadašnjeg rada se nije razumjelo da postoji jedan cjelovit pristup reformama, strukturnim reformama u Hrvatskoj kako to rade druge zemlje, a što je važno da bi građani kojih se to tiče znali što mogu očekivati, a i da bi se mogla pratit dinamika i kvaliteta provođenja tih mjera. Jedan od važnijih elemenata rasta u u teoriji i praksi dokazano je reforma javne i državne uprave. Međutim o tome nema govora. Postoje neke sporadične mjere, ad hoc mjere koje se predstavljaju na način da se njima stvara privid jedne suvisle cjeline, ali po mišljenju struke, po mišljenju javnosti one to nisu. To je važno kako bi se potakao rast, kako bi se potakla poslovna klima u Hrvatskoj, to je ozbiljan posao, međutim vi i vaš tim koordinirate reforme, a zapravo ne postoji definirana cjelina, ne postoji strategija. Meni nije jasno kako je moguće koordinirati nešto ako ne znamo koje mjere, koji rokovi i u koliko to nije sveobuhvatan pristup. Ponavljam, neke mjere koje su se iznijele su po struci definirane i ljudima iz struke kao privid da se nešto radi. Moje je pitanje kad kad ćete i hoćete li i kada objaviti strategiju strukturnih reformi, posebice strategiju javne i državne uprave u Hrvatskoj koja je po svemu sudeći najvažnija reforma koja ovoj državi treba. možda najosmišljenijih do sada reformskih zahvata zbog toga što smo formirali ustvari jedno koordinacijsko tijelo, formirali smo jedan operativni tim, gotovo 70 i nešto ljudi uključeno je u 9 reformi od toga jedna reforma je već

ono što zovemo nekim ne hrvatskim terminom, outcourcing, dakle o tome ćemo hrvatsku javnost izvijestiti do kraja siječnja. U prvom tjednu u veljači će već biti, dakle postoje vrlo jasni rokovi koje smo mi hrvatskoj javnosti preko novinara naravno Dakle u prvom tjednu veljače će biti i prve takozvane dani otvorenih vrata gdje će svi poduzetnici zajedno s Udrugom poslodavaca moći doći i prezentirati sve ono što oni mogu ponuditi na hrvatskom tržištu, a s druge strane će i nama pomoći da vidimo što i na osnovu čega možemo raditi raditi određene parametre za javne natječaje. Isto tako u prvom tjednu veljače će biti i dani otvorenih vrata za objedinjenu javnu nabavu kako bi smo i tu vidjeli sve one koji nude određena ajmo reći pomoćna sredstva u smislu nekakvih softvera koji nam mogu pomoći da budemo efikasniji s jedne strane i s druge strane da u potpunosti maknemo sa sebe bilo kakvu sumnju da je netko intervenirao pod javne nabave u ovom ili onom smislu, dakle ako u bolnicama mogu kompjuteri odlučivati o tome tko je najugroženiji za presađivanje jetra ili nekog drugog organa, mislim da nema razloga da kompjuter kao u mnogim velikim kompanijama ne odlučuje uz određene parametre i o tome tko je i čija je najpovoljnija ponuda u smislu javne nabave. Mislimo da je to najveća moguća ušteda u državnom proračunu zbog toga što još uvijek najveći broj stvari nije objedinjen u javnu nabavu, trebao bi biti. Mi formiramo i određene timove stručne iz određenih tijela javne uprave koji nam mogu pomoći u pisanju, dakle tendera za javnu javnu nabavu kako bismo i tu bili što je moguće brži i što više toga stavili u objedinjenu nabavu tako da imamo ostvarenje, dakle nekakvih ušteda koje nisu tako male. Dakle, to su sve reforme, reforma ide i u sustavu socijalnog ugovaranja, dakle to je nešto što bismo trebali imat do 7. mjeseca, u 9. mjesecu bi trebala krenuti i reforma jedinstvenog novčanog centra u koju ćemo početi lagano stavljati sve novčane naknade koje se daju iz državnog proračuna. Podsjetit ću vas da iz državnog proračuna dajemo 73 različite novčane naknade, koje bi trebale biti centralizirane na jednom mjestu kako zbog lakše dostupnosti građanima tako i zbog toga da sa aspekta financija puno lakše kontroliramo tko dobiva sredstva i da imamo jedan puno pravedniji sustav. Dakle, evo to je jedan set reformi, koordiniraju se na jednom mjestu, svi imaju svoje terminske planove i ti terminski planovi su u 12. mjesecu prezentirani novinarima i gotovo svaki tjedan imamo određena izvješća u kojima pokazujemo korak naprijed. Prema tome svaka mjera ima svoj terminski plan. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Davora Božinovića. Recimo i za redova vaše stranke, s najviših mjesta se govori o primjerima recimo Gerharda, Shradera u saveznoj Republici Njemačkoj. Tadašnji kancelar je otišao u parlament i rekao je, to je bilo 2003. godine. Rekao je ovo je plan strukturnih reformi, on se zove čini mi se Agenda 2010. i u njemu je bilo sve. Time je otvorio javnu raspravu, time je otvorio političku raspravu i svi su znali otprilike što se želi postići, kojom dinamikom, kojim mjerama, dakle postojala je vizija, postojali su ciljevi, postojala su zaduženja. To što vi imate tim ne znači da je reforma osmišljena, pogotovo kad je mi nemamo. Ne možemo je pročitati, ne možemo je staviti na javnu raspravu u njenoj cjelovitosti. Outcourcing je samo jedna od podmjera moguće reforme javne uprave ili državne uprave koja se provodi još od 80-ih godina kroz program novog javnog menadžmenta, ali čini mi se da se tu mi ne razumijemo. Dakle, ne može se skup nekakvih AD HOC mjera predstavljati kao suvisla cjelina, kao zaokružen posao. Što je sa pitanjima plaća, podizanja učinkovitosti u javnoj upravi? Što je sa poslovnom orijentacijom? Dakle u tome nema ničega. Što je sa organizacijom države u konačnici? Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Mile Horvat i peto zastupničko pitanje. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Zastupničko pitanje postavljam predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću a odnosi se na tužbe za povrat sredstava koje je država uložila u obnovu kuća povratnicima. Naime, zadnjim Izmjenama i dopunama Zakona o području posebne državne skrbi prihvaćen je amandman Kluba zastupnika SDSS-a kojim smo tražili brisanje diskriminirajuće odredbe iz članka 14. toga Zakona. A kojom se povratnicima obnovljenih kuća uvodi obaveza, odnosno bila je obaveza da u roku 30 dana usele u obnovljenu kuću bez obzira na uvjete života života koji su pri tome zatekli. Podsjećam u njoj su morali provesti punih 10 godina te istu nisu smjeli niti prodati, niti otuđiti na bilo koji način niti darovati. Zbog ove odredbe do sada je podneseno najmanje 70 tužbi protiv srpskih povratnika na području zapadne Slavonije i Banije. Tim tužbama se traži povrat sredstava uloženih u obnovu kuća i to ovrhama na mirovine ili naplatom od prodaje kuća. Mi smo očekivali da će se brisanjem ove odredbe riješiti problem pokrenutih tužbi ali evo vidimo ostali su postupci ovrhe, ostali su postupci zabrane raspolaganja na obnovljenim kućama povratnika. I ono što je najbitnije iako se u pojedinim slučajevima sudovi pozivaju na brisanu odredbu i odbijaju tužbeni zahtjev države DORH i dalje ulaže žalbe na takve presude a na štetu povratnika. Postavljam pitanje gospodinu premijeru koji je pravni interes države da i dalje vodi ove postupke protiv srpskih povratnika i time stvara dodatne financijske troškove kako tim pojedincima tako i državi? I drugo je dakle, što misli poduzeti Vlada Republike Hrvatske kako bi se riješio

zna još manje. Ali sami ste ga vrlo precizno i kirurški locirali. Državno odvjetništvo vodi te postupke, državno odvjetništvo je pa i onda kada zastupa državu, dakle ne samo u kaznenim stvarima neovisno i samostalno pravosudno tijelo. Neovisno do te mjere da, ja bih rekao u ovom slučaju nažalost to može raditi svaki direktan pritisak ili akcija prema DORH-u bi se tumačilo kao pritisak na pravosuđe. Imamo tu sistemski problem. Dakle, ja smatram, mi smatramo, Vlada smatra kao predlagatelj i ovaj Sabor smatra kao zakonodavac da taj zakon nije valjao, zato ga je i promijenio, Vlada se sa time suglasila u svome mišljenju. Međutim, državno odvjetništvo ga tumači na drugi način, to je njihovo pravo. Jedino što ovdje mogu učiniti je da apeliram sa stajališta volje zakonodavca koju mislim da razumijem i da sam shvatio i volje Vlade i intencije Vlade koja je sudjelovala u tom procesu da se to više ne radi i da se od toga odustane. Ali izvršne instrumente nemam ni kada je u pitanju DORH a još manje kada su u pitanju sudovi, tu ih nemamo uopće ni u kadrovskom ni u bilo kojem drugom smislu. Prema tome, čuo sam što ste rekli i koristim ovu javnu tribinu da apeliram da se od toga odustane, bili u pitanju Srbi ili Hrvati ili netko treći. To je sve što u ovom trenutku mogu. Izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu idemo u pravcu da se u imovinskim pitanjima DORH mora konzultirati sa Vladom. Nadam se da to netko neće proganjati kao neustavnu odredbu. Ukoliko tako bude, ja samo mogu reći da nemamo nikakve ovlasti i da za taj proces ne mogu preuzeti odgovornost. Očitovanje poštovanog zastupnika Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Vlade, predsjedniče Vlade, izvinjavam se. Dakle, ja mislim da će ovaj vaš odgovor biti apel dakle da, i DORH-u da on štiti interese države ali isključivo u skladu sa pozitivnim propisima. Ukoliko je ovaj amandman ugrađen u Zakon o području posebne državne skrbi onda bi on trebao biti obavezujući u ovim slučajevima i za DORH. Ja ću samo upozoriti da Općinski sud u Daruvaru u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Republike Hrvatske protiv gospođe Anke Tomić je već zakazao za 3. mjesec 2014. godine ročište za javnu prodaju nekretnine koju čini njezina obnovljena kuća u Prekopakra. Ovakvih slučajeva ima još. Zahvaljujem se na odgovoru i molim vas pisani odgovor ako možemo dobiti. Hvala lijepa. 6. zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Vladimira Bilek. **Bilek, Vladimir (HNS)** Hvala lijepa predsjedniče. Evo svoje zastupničko pitanje …/Govornik se ne razumije./… bih gospodinu ministru gospodarstva gospodinu Ivanu Vrdoljaku a prije svega radi se o INA-i. Znači u medijima smo ovih dana dosta mogli čuti o tijeku pregovora Vlade i MOL-a prije svega oko INA-e. Pa bih vas molio da u kratkim crtama obavijestite nas saborske zastupnike a i kompletnu javnost Republike Hrvatske što možemo očekivati u daljnjim pregovorima i o tijeku pregovora. da, pregovori su na početku bili dosta tvrdi da tako kažem, blago kažem, prva dva kruga su prošla u dosta zabetoniranim stavovima. Međutim, moram priznati da u ovaj treći krug ipak dobivamo pomake. Dogovorili smo da ćemo u sljedećem periodu da će …/Govornik se ne razumije./… grupe i radne grupe krenuti u detaljiziranje stavova po svakom pitanju koje im je Vlada definirala u svojem okviru za pregovaranje sa MOL-om. Mi smo naravno pokrenuli i arbitražni postupak to je u javnosti i vi ste čuli postupak koji bi zaštitio interese i poreznih obveznika i državne interese ali koji ne utječe na to da nastavljamo pregovore. Prioritet nam je završiti pregovore. I ako je moguće završiti pregovore na način da se dogovorimo sa strateškim partnerom, uz naravno uvjete koji koji ne mogu biti izuzeti iz konačnog dogovora, a to je da je INA vertikalno integrirana hrvatska kompanija, samostalna hrvatska kompanija, da INA je tržišno orijentirana tvrtka koja daje svoj pozitivan doprinos razvoju gospodarstva Hrvatske sa investicijama, razvojem. I treće, da 44%-tni vlasnik a to je Republika Hrvatska ima alate kod ključnih odluka koje se donose na upravi i i Nadzornom odboru INA-e. Od toga nećemo odstupiti, mislim da će uslijediti brži pregovarački postupci koji će definirat strateške ciljeve razvoja INA-e i ispunjavanje ovih uvjeta koji su nama početni kako bi mogli

interese koji nisu bili čuvani prije nekoliko godina, ali dobro mi smo tu da i popravimo neke stvari. Hvala lijepa na odgovoru gospodine ministre. Mislim da nam je, možemo reći da nam je drago da je i ovaj treći krug pregovora konačno pokrenuo priču sa mrtve točke i ono što je bitno, da INA ostane ipak samostalna kompanija koja je bitna Republici Hrvatskoj, svim poreznim obveznicima kao takvima jer koja je i bitna u ovim pregovorima i za određene strateške projekte koji su direktno i koje će biti u provedbi u Republici Hrvatskoj, koje su na čekanju kao i npr. podzemna skladišta plina u Grubišnom polju i još niz drugih projekata. Evo nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske, a prije svega pregovarački tim ostati s ovim ciljem i da će zadržati svoje stavove, ispregovarati ono što je najbolje za Republiku Hrvatsku i hrvatske građane. Zahvaljujem. Hvala i vama. Sedmo zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Marina Jurjevića. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pitanje za potpredsjednika Vlade Branka Grčića. Poštovani gospodine potpredsjedniče, sve govori kako je Hrvatska izbjegla opasnost gubitka sredstava europskih fondova s čime su neki tako uporno, reklo bi se udarnički gotovo pokušavali zastrašivati hrvatsku javnost. Koliko znamo, 450 milijuna kuna dolazi iz europskih fondova za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, dakle iz onih fondova koji su nam bili dostupni u prvoj polovini prošle godine. recimo to tako, neke osobe iz opozicionih redova na konferencijama za novinare nazivali su vas, citiram: "šampionom sporosti" po pitanju povlačenja novca iz europskih fondova. Pa zato vas molim da radi istine, radi hrvatske javnosti odgovorite u Hrvatskom parlamentu da nam ustvari date prave podatke koliko je novca povučeno iz europskih fondova, u odnosu na to koliko se prije povlačilo iz europskih fondova. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na pitanje, potpredsjednik Vlade poštovani Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, predsjedniče Vlade, kolega zastupniče. Dakle, u niti jednom trenutku što se tiče ovog pitanja nije postojala opasnost da se ne povuku novci, to vam ja odgovorno tvrdim. Ali ono što zabrinjava jeste ja bih rekao dosta neodgovoran pristup u davanju izjava jer ovo je vrlo ozbiljno područje koje ne ovisi samo o trenutnoj Vladi i onima koji trenutno vode državu, kao što ne ovisi ni o onima koji trenutno vode jedinice lokalne samouprave koje u tom sudjeluju itd., itd. Ovo je jedan ozbiljan posao gdje bi svi trebali stati za isti štap, uhvatit se i doprinositi kao što smo mi iz nekadašnje opozicije vrlo usko surađivali i u procesu pregovaranja i pripremanja Hrvatske za povlačenje EU novaca kada je kolegica Maletić bila u državnom aparatu Maletić bila u državnom aparatu i bila odgovorna osoba, jedna od najodgovornijih za taj posao. A sada na podatke. Dakle, potpuno je deplasirano govoriti o tome da nisu povučena sredstva ili da neće biti, posebno u mandatu ove Vlade koja je napravila ogroman napredak. Dakle u ovom trenutku od ukupno pristiglih i … 1,12 milijardi eura za Hrvatsku ugovoreno je ukupno 825 milijuna eura, 74%. To je iznad prosjeka Europe, iznad prosjeka u ovom trenutku s naglaskom da ugovaranje ovih novaca iz ovih milijardu eura traje još i do 2016. godine, do kraja 2016., znači ima još vremena da se sve to ugovori. Što se tiče posla odrađenog u mandatu ove Vlade, u zadnjih pet godina one Vlade prethodne ili prethodnih ugovoreno je 247 milijuna, a samo u dvije godine ove Vlade 313 milijuna, znači porast za 127%, ne 27 nego 127%. Što se tiče isplata, dakle realiziranog na terenu, u pet godina ranijih Vlada 127 milijuna eura je isplaćeno na terenu. U mandatu ove Vlade dakle u dvije godine 240 milijuna eura, to je porast od 187%. Treba li ovo komentirati? Ja mislim da ne treba, dakle podaci govore sve. Ono što je treći pokazatelj uspjeha jeste trajno izgubljena sredstva. Kada sredstva ne ugovorite za određenu godinu koja su alocirana u iduće tri godine vi ih trajno gubite. U mandatu ranije Vlade sredstva iz 2008. su izgubljena u iznosu od 40 milijuna eura nakon 2011., isteka 2011. Znači od 140 raspoloživih, 40 je trajno izgubljeno jer nisu ugovorena. O čemu mi pričamo? Naporom ove Vlade taj iznos smo sada smanjili ispod 5 milijuna eura, dakle ove godine će dekomitment iznositi manje od 5 milijuna eura, samo opet kažem zalaganjem ove Vlade. I još jedna informacija, svi novci koji su iz IPA fondova ostali 250 milijuna eura plus 450 milijuna eura i za lokacije za 2013., znači ukupno 700 milijuna eura pokrenute javne nabave očekujem do ljeta da će biti sve to ugovoreno. U jednom trenutku ovo ljeto Hrvatska će imati u provedbi, u tijeku provedbe milijardu eura vrijednosti projekata. Dakle, u jednom trenutku će biti u provedbi onoliko koliko smo sve do sada Hvala lijepa. Poštovani predsjednik Vlade,

zbog posla i zbog toga što se nije javio pet dana na posao bio je udaljen s dužnosti. Dakle, dug i trnovit put je bio od tada pa do današnjega, do neovisnog samostalnog i samosvjesnog pravosuđa. Naravno mi smo 2000. godine zatekli prestrašeno pravosuđe jer se bojalo što će se dogoditi opet i s novom vlasti. Međutim, ulaganje i financijsko i postavljeno novo Državno sudbeno vijeće gdje dominaciju ima upravo pravosudni kadar koji sam odlučuje o tome tko će biti primljen, tko će biti unaprijeđen i tko će biti udaljen. Međutim, imali smo i takvih razdoblja na žalost oko 2008., devete, desete godine kada je ondašnji premijer izravno se hvalio da je izdao nalog Državnom odvjetništvu i policiji. Unatoč tome evo vidite dana današnjega vas se proziva što izravno, što neizravno da vršite utjecaj odnosno pritisak na pravosuđe. Molim vas recite kako vidite ulogu pravosuđa i što imate reći na to. Hvala lijepa. Odgovor predsjednika Vlade Zorana Milanovića. Izvolite poštovani predsjedniče. **Milanović, Zoran (SDP)** Ustav je jasan. Dakle, ni jedna vlast, ni jedna Vlada ni moja, ni bilo koja druga nema baš nikakve instrumente utjecaja i pritiska na pravosuđe ni kadrovske, ni promocijske dakle u smislu napredovanja, niti u predmetima, niti to na kraju krajeva imaju predsjednici sudova. Prema tome, taj prostor je u potpunosti zatvoren konačno i definitivno zadnjim ustavnim promjenama iz 2010. godine koje su donesene pod pritiskom Europske komisije i o čemu bi se moglo razgovarati ali više nema smisla. To je tako i to će po svemu sudeći ostati tako u hrvatskom Ustavu. Pravosudna vlast je samostalna, radi po savjesti i po zakonu, trebala bi provoditi zakone koje donosi ovaj Sabor pod pretpostavkom da Sabor na vlastitu inicijativu ili prijedlog Vlade zna što želi i kakve zakone donosi i to bi trebao biti jedan jednostavan zatvoreni krug. Na žalost, u životu to nije tako i dolazi do nesporazuma. Mi s obzirom da nemamo nikakav utjecaj na pravosuđe ni u kojem pogledu, a onaj tko smatra drukčije neka kaže, neka mi otvori ta vrata kroz koja neću proći ali neka mi pokaže koji je to oblik i koje je to sredstvo pritiska koje izvršna vlast može vršiti na pravosuđe. Dakle, u tom slučaju zadržavamo pravo i dokumentiramo tuđi rad. Jer ako je netko poput nas opravdano svakodnevno, svako minutno tema komentara, kritika, pa ako hoćete i grubih izjava i kleveta onda svatko tko radi novac, svatko tko koga plaćaju porezni obveznici hrvatski građani mora biti svjestan da ga se može i kritizirati naročito ako ne postoji ni jedan instrument da na njega ili na nju utječete. To je zlatno pravilo demokracije za mene. I koliko god se neki bunili i željeli da se njihov rad ne komentira i da se o njemu šuti i da se na taj način štiti nečiji autoritet meni je to teško prihvatiti. Autoritet se ne može štititi šutnjom niti kupiti na trafici, tjedna doza autoriteta. Autoritet se gradi. Ne možete ga propisati ni zakonom. Onoliko koliko budu vjerovali nama sucima, pravosudnim dužnosnicima, dužnosnicima, ukoliko građani budu osjećali da postoji pravna sigurnost pred sudovima toliko ćemo kao društvo i kao država imati težinu. Dakle, važno je naglasiti ni mi, a ni prethodna vlast koja je doduše bila dugo na vlasti nemaju u ovom trenutku niti u buduće kad su jednom ta vrata zaključana praktički nikakve instrumente utjecaja na pravosuđe. Samostalnost i neovisnost ne smije postati odgovornost. Mi smo neki dan vidjeli interesantnu debatu unutar pravosudnih dužnosnika i njihovih krugova gdje jedan ili neki govore o pritiscima, a njih 4, 5 puta više sliježu ramenima i kažu da nema nikakvih pritisaka. Dobro je da javnost to vidi, dobro je dakle da i pravosudni dužnosnici i suci budu pred očima javnosti kao što smo to mi jer nas ne štiti ni jedna koprena, ni jedan zastor. Tu smo izloženi svakodnevnom komentaru, donosimo važne odluke a suci donose također važne odluke i podložni su reviziji i nadzoru svojih kolega. To je pear control, dakle to je jedan dosta zatvoren sustav. Javnost mora znati, mora biti svjesna. Moramo se naučiti da politika nije naslonjač, nego je naprosto jedna teška kompetitivna djelatnost a sudovi se ne bi trebali baviti politikom ali nema načina da to zabranimo, da to osujetimo. Prema tome, svakome je na kraju krajeva na savjesti. Jel' je to dobro ili pogrešno o tome ćemo možda razgovarati za 15 godina netko drugi a ne mi. Očitovanje poštovane zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Deveto zastupničko pitanje, poštovane zastupnice Marije Ilić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Pitanje ministrici kulture Andrei Zlatar Violić. Poštovana ministrice, umirovljenik u mjestima Zrinski Topolovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji isto tako i u Osječko-baranjskoj županiji a nije vjerujte razlika velika ni u ostalim županijama, jednu mjesečnu mirovinu u godini izdvoji samo za plaćanje pristojbe HRT-u. Naime, u tim općinama, u tim županijama isplaćuju se najniže prosječne mirovine u Hrvatskoj i iznose 1100 kuna dok na godišnjoj razini pristojba HRT-a iznosi 960 kuna. Uzme li se u obzir BDP u RH po glavi stanovnika visina HRT-a pristojbe koju plaćaju građani Hrvatske je najviša u svim državama HRT pristojba iznosi kao što vam je poznato 80 kuna mjesečno što je 1,5% prosječne neto plaće u RH za sve pa tako i za umirovljenike čija je prosječna mirovina 2,5 puta manja od prosječne plaće. Na prosječnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju pristojba iznosi 3,6%, na prosječnu obiteljsku mirovinu 4,3% a na prosječnu najnižu mirovinu gotovo 6%. Zbog toga je kod tih korisnika s nižim mirovinama česta ovrha zbog nemogućnosti plaćanja pristojbe jer kod nje nema izuzetka zbog tog imovinskog cenzusa. Moje pitanje, a ujedno i prijedlog HSU-a je zašto se Odgovor poštovane ministrice **Zlatar Violić, Andrea (HNS)** Hvala puno na pitanju, uvažena zastupnice. Uvaženi predsjedniče Sabora, kolegice i kolege svima vam je poznato da se naša javna televizija naplaćuje putem pristojbe prema kućanstvu, a ne prema osobnom dohotku. Ovo je pitanje bilo u ovoj istoj prostoriji u Saboru postavljano i 2010. godine kada se donosio Zakon o HRT-u i 2012. i 2012. kada su bile neke izmjene i dopune. Osnova za mogućnost ove promjene ležala bi u tome kada bi se umjesto pretplate prema kućanstvu prešlo na osobnu pretplatu. Vi znate da je osnovni model taj da jedno kućanstvo bez obzira na to koliko ima članova ili koliko ima televizijskih prijemnika što je neko vrijeme bilo izjednačeno

i s obzirom na brojku umirovljenika koju imamo mi možemo relativno lako napraviti simulaciju koliko i u kojem smislu bi se i u kojoj mjeri eventualno moglo ići u postupak smanjenja. Ali ono što ne možemo regulirati ni sa kakvim zakonom to je pitanje prijavljivanja jer možemo zamisliti, dakle gledajući u demografske podatke s obzirom na broj umirovljenika, koliko bi onda tih kućanstava upravo umirovljenika U svakom slučaju se slažem da mi moramo brinuti oko onih koji su najizloženiji u ovome društvu egzistencijalnoj i financijskoj krizi. Nakon nezaposlenih to su umirovljenici sa najnižim i niskim primanjima. Međutim, mi bismo trebali imati vrlo onda čvrstu evidenciju da se to odnosi samo na ona kućanstva ako se radi o sadašnjoj pretplati gdje je riječ o kućanstvima, a ne pojedincima na ona kućanstva gdje se radi o isključivo umirovljeničkom kućanstvu bilo da je jedan član ili da je više članova u umirovljeničkom statusu. Vaš prijedlog dakako držim konstruktivnim i mislim da možemo napraviti jednu financijsku simulaciju koja bi pokazala putem brojaka i naravno načine mogućeg vođenja evidencije. Ta cijela stvar se u Europi danas mijenja i razmatra po nizu modela, negdje se gdje je najjednostavnije krenulo na opterećenje putem plaćanja vezanja televizije uz električki priključak za struju. Međutim, tamo su se pojavile tužbe, taj model nije sasvim siguran. U nekim zemljama se ide na osobnu pretplatu, naročito kada je riječ o razvijenom sustavu danas drugih tehničkih modela kako se može primati signalni program i tada je ako je riječ o osobnoj pretplati a ne o kućanstvu tada je u potpunosti moguće izvesti model financijskog cenzusa. Dakle, osnova je individualizacija pristupa i naravno

problem je za umirovljenike sigurno na tisuću kuna primanja, odnosno 960 kuna u tijeku jedne godine velik i zato bi vas još jednom zamolila da pričamo o tom rješenju. **Leko, 10. zastupničko pitanje danas i poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade ja ovako sad kad slušam ovo današnje zasjedanje i ova pitanja nisam siguran da li smo mi svi svjesni ustvari općeg stanja u društvu, da li znamo što je vani izvan ove dvorane? Sve je divno, sve je bajno, sve je super, vani je situacija malo drugačija. Pola mandata je prošlo, praktički prostora za izgovore više nema. Ono što obilježava danas hrvatsko društvo je apatija, depresivnost, beznađe, to su samo neki od izraza kojima se može to stanje opisati. Ono kako građani opisuju Vladu to je bezidejnost, lutanje, unutarnji sukobi, vođenje države preko medija. Tako ispada da je Vlada u svom radu aktivna. Broj nezaposlenih raste, tvornice propadaju, nove se ne otvaraju, selo je pred uništenjem. U međunarodnoj godini obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava vjerojatno će i u Hrvatskoj još na tisuće nestati propasti. Vjerujem i nadam se da to neće biti zauvijek nego da će se uspjeti povratiti. Dugovi u bolnicama kao što smo čuli se ne smanjuju nego rastu, učitelji traže ostavku ministra. Umjesto decentralizacije provodi se gruba centralizacija, umjesto jačanja lokalne samouprave jača se državna birokracija. Sve su ovo pitanja koja traže odgovore i to konkretne odgovore. pokušaja stvaranja neke bolje klime u društvu, radi poboljšanja te klime postavljam vam pitanje gospodine premijeru. Imate li vi snage priznati da niste uspjeli u pomoć pozvati oporbu, a u Vladu umjesto nekih nesposobnih ministara dovesti iskusne stručnjake i dati im slobodu da ponude rješenja za izlaz iz krize? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor poštovanog predsjednika Vlade Zorana Milanovića. Uvaženi kolega, nakon što smo pobijedili na demokratskim izborima ni dana nisam živio u iluziji da je svaki od tih skoro milijuna glasova koji su nam građani dali dakle milijun povjerenja nešto što može trajati duže od mjesec dana. Ali ni s tih milijun glasova nije mi nikada palo na pamet da bilo kome pa ni vama koji ste dobili jedan mandat u Saboru tumačim kako to osjećaju građani i šta misle građani. Nemam to pravo i nemam tu pretenziju i nemam toliku aroganciju kako god me smetale, ali evo vi tumačite kako to osjećaju građani. s obzirom da nam predbacujete da govorimo da je sve bajno, što nikada nismo rekli ali baš nikada nego upravo suprotno da je teško i komplicirano i da trebamo možda ne konsenzus ali podršku jer politika ne može biti građena na konsenzusu osim u najkritičnijim trenucima života jedne nacije, ja ću iskoristiti ovu priliku da se osvrnem na jedan povijesni primjer koji je čini mi se malo neoprezno spomenuo gospodin Božinović kada je postavljao pitanja o reformama. Spomenuo je Agendu 2010.ako se ne varam i Schroedera bivšeg njemačkog kancelara kojeg svi poznate, ne znam jeli netko imao priliku s njim i razgovarati, ja jesam i to baš o tome neformalno prije godinu dana, a prije toga sam o tome puno pročitao. Te reforme na koje se poziva bivši ministar, a sada zastupnik HDZ-a su primjer kako jedna velika, svjesna i odgovorna nacija, ako se tako mogu izraziti izraziti s takvim dosegom u stanju postići dogovor oko temeljnih pitanja društvenog razvoja. To je bilo 2003.i nakon tog govora i tog programa koji je iznio, a koji je bio sve samo ne socijaldemokratski u klasičnom shvaćanju riječi, a u području socijale i zdravstva je uključivao mnoge rezove kao i rezove poreza, dakle jedan potpuni preokret njemačke socijalne politike, politike prava nezaposlenih, nešto što je do tog trenutka bilo nespojivo sa socijaldemokracijom. Znate tko je to podržao među prvima? Demokršćani. Rezultat je bio skoro pobuna u socijaldemokratskoj stranci, smirivanje, izbori 2005.godine koju su dobili demokršćani, ali bogami i socijaldemokrati su zaostajali za 1, 2%, to je odgovorno ponašanje. Možemo li ga očekivati i od vas? Jeste li spremni reći da ćete se ukoliko mjere koje predložimo i koje provodimo, a koje u velikoj mjeri jesu podudarne sa Agendom 2010.godine samo sa 10 godina zakašnjenja da ćete i vi ako već ne pružiti podršku biti barem korektni? Možemo li to očekivati, to je pitanje. **Leko, Josip (SDP)** Očitovanje poštovanog zastupnika Branka Hrga. **Hrg, Branko (HSS)** Pa nisam baš dobio odgovor na pitanje da li ste spremni pozvati stručnjake u Vladu, ali ne znam da li ste svjesni da ovo jesu jedni od najkritičnijih trenutaka za naciju kada ste već to spomenuli, da je stanje stvarno katastrofalno, da građani traže da se nešto promijeni da se da nada. Vi možete meni predbacivati da HSS ima jedan mandat i možete govoriti da ste dobili milijun glasova na izborima, sve je to točno, ali mi ne možete osporiti da ne govorim ono što mi ljudi kažu na što ljudi upozoravaju, na što se žale. Napravite anketu među građanima, idite među ljude, čut ćete što govore. Možda se krećete u onom odabranom krugu onih kojima je dobro. Ja se krećem među seljacima, radnicima, među dobrim dijelom i sirotinjom, među onima koji ne vide nadu, među mladima koji se spremaju otići van, to je činjenica. Dakle ovo jesu gospodine predsjedniče Vlade najkritičniji trenuci za hrvatsku naciju. Hvala lijepa. 11.zastupničko pitanje danas i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Postavljam pitanje ministru poduzetništva i obrta gospodinu Gordanu Marasu. Obzirom gospodine ministre na veliki interes poduzetnika za natječaj operativnog Programa za regionalnu konkurenciju, a to se kao što svjedočimo vidi i po tome po velikom interesu za mjesta na radionice kada se uvijek traži mjesto više odnosno odnosno karta više. Zbog toga vam postavljam pitanje kada da li možete i kada najaviti sljedeći natječaj odnosno koliko će sredstava Ministarstvo poduzetništva i obrta imati za podjelu? Hvala lijepo. Poštovani ministar Gordan Maras odgovor na zastupničko pitanje. i činjenica je da je ovaj natječaj koji ste spomenuli prvi natječaj iz strukturnih fondova EU vrijedan 255 milijuna kuna hrvatskih poduzetnika, i bilo je govora o strukturnim fondovima, hrvatski poduzetnici će biti jedni od onih koji će dobiti najviše iz Europske komisije iz strukturnih fondova. I zato mi je drago što mogu najaviti natječaj koji će ići odmah nakon ovoga, znači do kraja godine biti će otvoren natječaj za proizvodnju i za hrvatske izvoznike najveći u povijesti RH vrijedan 230 milijuna eura, znači milijardu i 700 milijuna kuna hrvatska Vlada raspisati natječaj do kraja godine i svi zainteresirani mali i srednji poduzetnici će se moći javiti. Znači to su direktni benefiti koje će Hrvatska iskoristiti iz strukturnih fondova EU na korist malim i srednjim poduzetnicima i drago mi je što čujemo i glasove malih i srednjih poduzetnika, ovih tisuću koji su zadovoljni s takvim projektima, tako da uvjeren sam da ćemo zajedno moći odraditi te stvari i da ćemo imati na koristi hrvatskom gospodarstvu. Hvala lijepo. Hvala i vama. Očitovanje poštovane zastupnice, ništa, hvala lijepa. 12.zastupničko pitanje poštovanog zastupnika Dražena Đurovića. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Evo pitanje za predsjednika Vlade, gospodina Milanovića. Evo, gospodine Milanović kako vi ocjenjujete dosadašnji dvogodišnji mandat svog ministra unutarnjih poslova gospodina Ranka Ostojića? Kako bi ga ocijenili, a ja ću sada navesti nekoliko stvari po kojima sam ja njegov mandat prosuđivao u ovom razdoblju. Dakle, prvo, na početku mandata jedino pod pritiskom javnosti je pristao iseliti se iz stana najvećeg poreznog dužnika, gospodina Ninoslava Pavića što je bilo evidentno, upućivalo je na mogući sukob interesa. Također izvršena je politička čistka načelnika županijskih i policijskih uprava, nakon toga od među tim novima, nekoliko ih je u palo u relativno kratkom vremenu zbog korupcijskih skandala. Potom imamo slučaj hapšenja, odnosno uhićenja novinara proturežimskog desničarskog novinara pod vrlo čudnim optužbama i vrlo čudnim okolnostima. Svako hapšenje novinara u demokratskim državama je pod velikim povećalom. U Hrvatskoj je to prošlo tako prilično. Potom imamo slučaj nabavke vrlo luksuznih, ultra luksuznih terenaca, 132 komada su nabavljena, pojedinačnoj cijeni od 550 tisuća kuna za potrebe MUP-a pri čemu je druga ponuda bila za preko 30 milijuna kuna povoljnija. Potom imamo slučaj prisilne hospitalizacije i zatvaranja proturežimskog člana člana iz nevladinog sektora, gospodina Preciškovića i prisilne hospitalizacije zbog objava na facebook-u. Potom imamo probijanje proračuna MUP-a gdje je ministar zapravo uz ne transparentno trošenje dijela sredstava ima jedan od najvećih proboja proračuna u Vladi. Hvala lijepo. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade, Zoran Milanović. se ne razumije./… tu gore u galeriji, koji ste optužili predsjednika Republike da su njegovi roditelji uselili u stan iz kojeg je izbačena židovska obitelj. To je nešto najgroznije što sam čuo u ovom Saboru, a konkurencija je grozničava. Ovo što govorite je neozbiljno. Dajte malo, neozbiljno. Recite ako smatrate da policija provodi kao što ste nekoliko ponovili puta režimsku politiku što je jako ružan pojam. Nema toga u Hrvatskoj već dugo. Recite konkretne primjere, ovo što ste naveli je nažalost i srećom, baš ništa. Prema tome, predlažem da važete i važete riječi na način na koji to vaši kolege iz kluba zadnjih pola godine čine. Prije su bili malo žešći, da se ponašate kao što ste se ponašali i u fazi pregovora izmjena hrvatskog Ustava od kojih ste zadnji tren iz meni potpuno nejasnih razloga odustali, a radi čega vas nismo prozvali tada, nećemo ni sada. Nadamo se da ste ljudi od riječi i od stava što je jako važno jer u ovoj zemlji je potrebno, pa i u Saboru kritična masa ljudi koja neće podleći galami i huku nego će donositi odgovorne odluke pa i odgovorne odluke o nezastarijevanju teških kaznenih dijela čime se otklanjaju svi mogući, sve moguće zapreke za izručenje svih onih koji su možda za nešto odgovorni. Pravila o referendumu, čekamo vaš prijedlog, suglasili ste se sa zadnjom verzijom prijedloga, ako je preambiciozna dajte svoj prijedlog. Računamo na vas, računaju i hrvatskih građani i vaši birači i čuvajte se tračeva u politici, naročito ako su ovako ružni. Očitovanje poštovanog zastupnika Dražena Đurovića. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Da, dakle ponovit ću još jedanput pitanje. Pitanje nije bilo ovo koje ste vi odgovorili, pitanje je bilo kako ocjenjujete dvogodišnji rad ministra unutarnjih poslova gospodina Ranka Ostojića uz ove light motive koje sam naveo. S obzirom da nisam zadovoljan vašim odgovorom, molim vas i pisani odgovor, a vi ste otišli na jednu sasvim drugu temu. Dakle što se tiče pitanja ovog prvog što ste spomenuli oko predsjednika Josipovića, ja nisam bio taj. Drugo, što se tiče načina kako ću ja govoriti i što ću govoriti, to stvarno mislim da nije u vašoj nadležnosti da vi kao predstavnik izvršne vlasti govorite zastupniku u Hrvatskom saboru što će govoriti, kako će govoriti i da vi određujete granice onoga gdje i o čemu će govoriti. Među slučajevima koje sam zaboravio

Trebalo bi razgovarati da li su takve izjave, izjave u takvim nesretnim slučajevima primjerene i dobrodošle od strani izvršne vlasti. I na kraju krajeva mislim da, dakle molim pisani odgovor. Hvala lijepa. 13. zastupničko pitanje, poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade, gospodinu Milanoviću. Pitanje je slično onome što je gospodin Milinović govorio, s obzirom da smo oba dva liječnici pa s obzirom na aktualna događanja ne mogu mimoići takvo pitanje. Naime, oko 300 liječnika traži ispisnicu iz Hrvatske liječničke komore i pakiraju kofere za rad u inozemstvu. 365 doktora je na sudu zbog poznate afere. Nepotrebno i neučinkovito je smanjen doprinos za zdravstvo sa 15% na 13% iako dugovi u zdravstvu se gomilaju i sad iznose i više milijardi kuna. Lista čekanja za razne vrste pretraga koje očekuju građani, oko pola milijuna građana Hrvatske je povećana za 4 puta, od prilike je tako. Smanjeni su mjesečni bolnički cenzusi, za oko trećinu. Recimo slavonsko brodska bolnica je imala mjesečni cenzus potrošnje od 20 milijuna kuna a sada ima 14 milijuna kuna unatoč svim naporima teledigriranoga sanacijskog ravnatelja ne može se napraviti od nečega nešto. Participacija najava povećanja participacije, imunološki zavod, našla se ta Centar banka u 50 milijuna kuna od Vlade ali imunološki zavod ide u stečaj iako to nije baš resor gospodina Ostojića izravni. Outsourcing koji se voli tako često upotrebljavat više je out, to znaju djelatnici koji rade u pomoćnim službama u bolnici da ih čeka out i povećanje broja nezaposlenih a upravo zbog outsourcinga i davanja ouotsourcing u privatne ruke. Master plan, nitko ne zna šta je master plan, prvo je Slavonija itd. Pitanje, ne kao Milinović, hoćete li on je rekao da li ćete, to nije u mom. …/Upadica,predsjednik:Završite poštovani zastupniče./… Ne hoćete li nego kada ćete smijeniti nadležnog ministra zdravlja? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. Poštovani kolega, rekli ste da usprkos svim naporima sanacijskog upravitelja situacija ne ide nabolje, dobro sam vas citirao što znači da priznajete i prepoznajete napore. To mi je drago. Dakle, dok toga ima i ne samo na jednom mjestu sustav ima šanse itekako da napreduje ne samo opstanak. To je kompletan sustav. Od vas nažalost opet nisam čuo kao niti od vašeg kolege bivšeg ministra niti jedan konkretan prijedlog a koji god, koji god zaustili nije popularan. Hoćete li nas vi podržati ako izađemo pred ovaj Sabor javno sa prijedlozima …/Govornik se ne razumije./… Njemački socijal demokrator prije deset godina ili ćete pozvati ljude na ulicu kao doktor, liječnik, političar, svojevremeno zastupnik u Europskom parlamentu odnosno promatrač. Hoćete li to učiniti? Možemo li računati na vašu podršku. To je ista vrsta pitanja kada ste vi meni postavili. Kada ću smijeniti ministra? A ja vas pitam kada ćete pružiti podršku racionalizaciji sustava koju niti jedna vlast ne može provesti sama bez dakle, bez da računa na to da će ljudi biti nezadovoljni, nezadovoljni jer mi smo se kao društvo nažalost obećali cijeli niz stvari, generacijski koji si ne možemo platiti i u tom očuvanju nekakvog socijalnog tkiva i temeljnih odnosa u društvu i nekakvih razumnih očekivanja pa i emotivnih očekivanja koji ljudi mogu imati i trebaju imati i imaju mi bi trebali vašu podršku. S njom ili bez nje mi ćemo stvari mijenjati kao što ih mijenjamo. U početku, od samog početka u području fiskalne politike, fiskalne discipline, financijske discipline u državi, svega onoga što se može napraviti odlučno odmah. Ovo o čemu vi govorite su kompleksni sustavi koji su gubitke gomilali godinama i desetljećima i bez konkretnih ideja, konkretnih prijedloga ja vaše pitanje mogu shvatiti samo kao legitimnu političku provokaciju, ali recite mi što i recite hoćete li nas podržati u mjerama koje napredne države provode i nisu se nakon toga raspale nego su postale još konkurentnije sa većim brojem radnih mjesta. Što se tiče liječnika, svaki liječnik ovdje iz Hrvatske to je šteta i žalosno jer u njega ili nju je uloženo puno kuna u školovanje koje je besplatno ali ljudima ne možete određivati kako će se kretati, imaju slobodnu kretanja i to je svijet u kojem živimo. Mi ćemo učiniti sve da dobri liječnici, kirurzi, internisti, liječnici opće obiteljske medicine jako važna funkcija, jako važna specijalizacija temeljna ostanu ovdje da budu zadovoljni s ovim statusom ali čudo obećat ne možemo. Treba nam vaša podrška a bar ne opstrukcija i konkretne ideje molim vas lijepo. Hvala lijepo. Očitovanje poštovanog zastupnika Boro Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine predsjedniče Vlade vi govorite o podrški koju bi mi vama trebali dati, a kad je to vaš ministar pozvao na razgovor pa da razgovaramo o tome, čemu ili kome ili za što dati podršku, nikada. U ove dvije godine nikada. Drugo, govorite vašom verbalnom ekvilibristikom, govorite o racionalizaciji zdravstva. Pa je li racionalizacija u zdravstvu nabavka 37 aparata za umjetno disanje ECMO aparata, pa nema Švedska toliko aparata koja ima duplo više, dvostruko više stanovnika. Slovenija ima dva aparata, to je racionalizacija. 200 tisuća eura Francuzima za savjetodavne usluge, 600 milijuna kuna pomoćnici ministra i ostali imaju ukupan fond za savjetovanje i još Francuzi 200, vi govorite o racionalizaciji. Znate li da smjenskim radom uništavate kirurške struke u RH? Da se smjenskim radom ne može izdvojiti ni kirurgija ni urologija ni ginekologija ni jedna druga kirurška grana. Ja znam da vi o tome možda iz stručnih razloga nemate dovoljno saznanja ali onda ne možete reć kao što ste rekli da su doktori zabušanti, jer kao što dolaze glasovi iz vaše Vlade da se putem dežurstava i prekovremenog rada potkrada Državni proračun RH. To nemojte više nikada reći, smijenite ministra Ostojića, to je zaslužio. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Gospođo ministrice, novi Zakon o socijalnoj skrbi propisuje obvezu radno sposobnim korisnicima prava zajamčene minimalne naknade da se po pozivu jedinica lokalne samouprave odazovu radu za opće dobro. Obzirom da još uvijek dosta velik broj osoba s invaliditetom nema osigurane asistente željela bih znati postoji li mogućnost da se ne zaposleni radno sposobni korisnici naknade angažiraju kao asistenti osobama s invaliditetom. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor, poštovana potpredsjednica Vlade i ministrica Milanka Opačić. Uključite se poštovana potpredsjednice. za osobe koje imaju najviši stupanj tjelesnih oštećenja što je bio jedan pomak u situaciji kada su ono proračunska sredstva vrlo ograničena.

Što se tiče ovog društveno korisnog rada mislim da on može biti na obostranu korist. Osobe koje su radno sposobne, koje ne mogu dobiti posao i koje su zbog toga primorane biti ovisne o socijalnoj skrbi mogu biti korisne prije svega i osobama sa invaliditetom ali i ljudima treće životne dobi kojima isto tako mogu pomoći sa svojim aktivnostima i svojim radom. Riječ je o najmanje 30 sati u toku mjeseca. s druge strane mislim da će pomoći i samim tim ljudima. Naime, sva istraživanja i analize pokazuju da nezaposleni ljudi koji su radno aktivni i koji dugo vremena provedu da sustavu socijalne skrbi su ljudi koji postaju pomalo i bolesni zbog toga što se smatraju u socijalnom i svakom smislu isključeni. I mislim da im ustvari ova uključenost u društvenu zajednicu i to da će moći doprinijeti da nešto pomognu i da nešto odrade da će im u tom smislu biti isto tako od velike pomoći. Tako da mislim da je to društveno koristan rad, nešto što bi moglo biti obostrano dobro i da pomognemo malo i osobama sa invaliditetom ali i osobama treće životne dobi ili rješavanju bilo kojeg drugog problema u zajednici

Hvala gospodine predsjedniče, pa moje pitanje je za gospodina Milanovića. Predsjedniče Vlade, proteklih više od godinu dana moji stranački kolege i ja pokušavamo dobiti od vas osobno odgovor kakav vam je gospodarski plan. Kako se gospodarstvo sve više urušava pitamo vas ovdje, u proteklim aktualnim satovima koje su vam mjere i kako vidite iduću godinu. Nažalost do danas nismo dobili od vas niti jedan suvisli odgovor. Pa danas niti moja ambicija niti očekivanje od vas nije da bih dobio ponovno odgovor a i odgovor na pitanje kolegice Dalić nismo dobili, dakle nismo čuli što vi zapravo mislite i kako vidite. Vjerojatno mislite da hrvatske građane ne zanimaju odgovori na ta naša pitanja ili možda nemate odgovor. A očito je zapravo da nemate odgovor s obzirom da samo od prošlog aktualnog sata još 20 tisuća ljudi je novih nezaposlenih. U odnosu na prije dvije godine kada ste preuzeli mandat 60 tisuća ljudi je više na burzi. Gospodarstvo se raspada, industrijska, odnosno pad industrijske proizvodnje se bliži dvoznamenkastoj brojci. Prije otprilike 4 mjeseca u istoj ovoj sabornici ste se vi osobno izrugivali kada smo vas upozoravali da bi se brojka nezaposlenih mogla približiti 400 tisuća a evidentno je i smijali ste se na to a evidentno je da se tome približavamo. E sada, moje pitanje je trebalo biti sasvim jednostavno, to pitanje je trebalo biti imate li vi i tko su ti ljudi koji vas savjetuju u ekonomiji ali s obzirom na sve što smo danas od vas čuli zapravo je moje pitanje, niste li vi danas u ovoj sabornici pred hrvatskom javnošću priznali da nemate ni znanja ni hrabrosti za provesti reforme i zapravo ste molili oporbu za pomoć. Hvala lijepa. Poštovani predsjednik Vlade, Zoran Milanović, odgovor. **Milanović, Odgovor očekivan. A nakon dvije godine mandata i svega što ste učinili i propustili učiniti zapravo ne biste mogli niti dobiti jer to jedino može se desiti na izborima. Hvala lijepa. Idemo na 16. zastupničko pitanje poštovane zastupnice Vesne Fabijančić-Križanić. Izvolite. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pitanje postavljam gospodinu ministru financija Slavku Liniću. Gospodine ministre, cilj donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi između ostaloga je i bio da se dužnicima koji su nelikvidni omogući financijsko restrukturiranje kako bi nakon toga postali likvidni i solventni s jedne strane. A s druge strane da se vjerovnicima stvore uvjeti da se bolje naplate svoje tražbine nego li bi to mogli da je otvoren stečajni postupak. S obzirom da je od donošenja toga zakona proteklo gotovo godinu i pol dana moje pitanje je koliko je tvrtki ostalo poslovati, koliko je spašeno radnih mjesta i što bi se dogodilo da do postupka predstečajnih nagodbi nije došlo i da ih nije uopće bilo? Josip (SDP)** Odgovor poštovani ministar Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Početkom mandata koalicijske Vlade na čelu sa predsjednikom Milanovićem stanje u gospodarstvu privatnom sektoru bilo je zabrinjavajuće, blokiranih računa blizu 43 milijarde kuna. Ogroman broj gubitaka u trgovačkim društvima, prezaduženost tolika da vlastiti kapital nije bio dovoljan da bi tvrtke normalno funkcionirale i da bi se pripremile za izlazak iz krize i ulazak na tržište Europske unije. To je bio razlog da smo konsenzusom u ovom Saboru donijeli odluku vezano za Zakon o financijskom poslovanju koji je trebao definirati rokove plaćanja i predstečajne nagodbe. U provedbi kroz 2013. godinu možemo govoriti sa datumom sa 21. siječnjem zahtjeve za predstečajnu nagodbu Vladi je uputilo 5 tisuća 911 subjekata. I kada promatramo tu brojku onda smo svjesni koliko je upravo taj zakon pogodio interes privatnog gospodarstva. Od 5 tisuća 911 zahtjeva u tih godinu dana riješeno je 4 tisuće 924 ili skoro 84%. Što je znači pokazao punu efikasnost uprave da riješi donesene zahtjeve i isto tako ogroman napor svih vjerovnika da se dogovore oko predstječajnih nagodbi. Nažalost, broj pozitivno riješenih je jedino zabrinjavajući, 1452 pozitivno riješena predmeta što samo upućuje da svega 25 do 30% riješenih predmeta, znači da najveći dio gospodarstva je otišao u stečaj i proći će fazu stečaja. Od tih 1452 ono što je važno reći sud je već riješio 673 predmeta, a još se čeka nekih 770 predmeta koje bi sud trebao riješiti. Prema tome, sve se odvija u rokovima, sve se odvija na taj način da ubrzanim postupcima vjerovnici daju šansu dijelu dužnika da opstanu i u biti je to bila bitka za radna mjesta. Negdje ukupni zahtjev koji su pozitivno riješeni govore o 37000 zaposlenih koji će moći nastaviti poslovanje. Ali još je nešto važno, da su u postupcima nagodbe, kad govorimo o ovim pozitivno riješenim predmetima 23 milijarde kuna dogovorenih potraživanja u konsolidaciji dužnika. Znači govori se o metodama gdje zaista vjerovnici mogu pomoći dužnicima da prežive petogodišnju krizu koja je bila u prethodnom razdoblju što znači da sam zakon, provedba zakona, rezultati zakona su ti koji su pokazali punu opravdanost i možemo reći da će u 2014. godini to biti sporadični slučajevi jer će se manje-više kompletan sustav dovršiti tokom siječnja i veljače ove godine. Prema tome i opstanak ljudi je osiguran, a i redovitost plaćanja. Zadnji podatak o blokiranim računima je 33 milijarde Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Pitanje bih postavila također ministru financija gospodinu Slavku Liniću. Poštovani ministre, u posljednje vrijeme u javnosti se stvara slika kako svako malo idete iz Republike Hrvatske radi dodatnog zaduživanja. Pa možete li nam reći koliko smo se točno zadužili i na koji način te dugove planiramo vratiti. Hrvatska javnost upoznata je s najavom rebalansa proračuna pa vas pitam da li će se najavljenim rebalansom dirati možda u plaće i mirovine, da li će se mijenjati postojeći porezi ili gdje planirate tražiti potrebna sredstva. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor poštovanog ministra Slavka Linića. Pa zadržimo se na ovim zadnjim pitanjima vezano za rebalans. Sa prvim najavama Europske komisije o tome da će Europska komisija donijeti preporuke i mjere koje je potrebno provesti u Republici Hrvatskoj, a vezano za prekomjerni deficit Vlada je trenutno reagirala. U pripremi proračuna i rebalansa proračuna za '13. i za '14. Vlada je na svojoj sjednici 26.9. donijela kratkoročne mjere. Te kratkoročne mjere će biti sada ugrađene u proračun na smanjenju rashodovne strane. Isto tako, svjesna toga da rast od 1,3% koje se planira za 2014. bez jačih državnih investicija, ali ne u infrastrukturi osim u željeznici nego većinu u onom realnom sektoru, a to znači energetskom sektoru. Vlada je na svojim sjednicama od 12.12. posebno raspravila o planu investicija za 2014. I ono što se dugo, puna četiri mjeseca u Vladi priprema to su mjere reformi u obrazovanju, u socijali, u upravi, u zdravstvu, u pravosuđu. Sve te mjere Vlada je na svojoj sjednici utvrdila 27.12. To samo znači da na sjednici 28.ovog mjeseca ECOFIN-a kad se i utvrde mjere Vlada će reagirati sa prijedlogom rebalansa plana pretpostavljam u veljači mjesec pa ćete moći o svim tim mjerama vidjeti i rezultate u samom proračunu. Ali je evidentno da zadnja četiri mjeseca Vlada se intenzivno, mnogim aktivnostima itekako bavi na mjere i preporuke koje očekujemo tako da prije travnja mjeseca kad će ocjena Europske komisije o programu Vlade biti dana na proljetnom semestru u nadležnosti Europske komisije mi ćemo manje-više imati to raspravljeno i na razini Vlade i na razini Hrvatskog sabora. Ono što je bitno reći, to je da sve predviđene mjere pokušat će izbjeći smanjenje plaća u javnom i državnom sektoru i pogotovo diranje mirovina, iz jednostavnog razloga što mirovine su već na socijalnoj ja ja bih rekao razini i nemoguće ih je smanjivati, a problem je broj umirovljenika i ogroman deficit u mirovinskom sustavu. A s druge strane kad govorimo o plaćama onda znamo da smo već u prethodne dvije godine imali racionalizaciju u dijelu …. Prema tome, o svim tim mjerama koje ćemo konkretizirati kroz proračun bit ćete izvješteni vjerojatno kroz rebalans kojeg zaista želimo već u veljači dati u proceduru da se vide rezultati mjera koje su inače donesene i koje provodimo. Isto tako ono što želim naglasiti da, prošla godina je završena sa 214 milijardi ukupnog duga, ali taj ukupni dug je rezultat rada Vlade jer smo restrukturirali, privatizirali brodogradnju, restrukturirali, privatizirali željeznicu, zračni promet i isto tako je to rađeno i u ostalim trgovačkim društvima s kojima država upravlja. Rezultat nekadašnjeg nereda je enormno zaduženje i skok ovog zaduženja. Prema tome, toliko da shvatimo od kud ove dubioze. Očitovanje poštovani zastupnik? Ništa. Hvala lijepa i vama. Osamnaesto zastupničko pitanje poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru regionalnog razvoja i fondova EU. Vlada je prihvatila Plan investicija za 2014. godinu prema kojemu se očekuju ukupna ulaganja u iznosu od 73,1 milijardu kuna. Prema planu ulaganja iz državnog proračuna javnih poduzeća se očekuje u iznosu od 20,9 milijardi kuna, a od privatnog sektora se očekuje ulaganje u iznosu od 52,2 milijarde kuna. Što se tiče javnih investicija najviše se očekuju ulaganja u prometu, posebno u željeznici, na željeznice, zatim u energetici i u vodoopskrbnim sustavima. Kad govorimo o privatnim ulaganjima spominjete 7 kanala pomoći privatnim investitorima. Je li plan investicija zasnovan na pripremljenim projektima, te koje su mjere kojima Vlada pomaže privatnim investitorima i kakav je njihov odaziv u pogledu prijava projekata i zahtjeva. Odgovor na pitanje poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. nije zgorega ponoviti da ova Vlada ima strategiju i to cijelo vrijeme govorimo tri su ključna stupa. Jedno je fiskalna konsolidacija o čemu je ministar Linić govorio i o čemu stalno govori. Drugo su reforme koje to moraju doprinijeti toj fiskalnoj konsolidaciji o čemu kolegica Opačić govori i vodi taj segment. I naravno ovaj treći, jedan od ključnih je investicije koje treba probuditi i vratiti na put oporavka. To je ono što je zalog gospodarskom rastu uz ovo stabiliziranje i uspostavljanje makro ekonomske ravnoteže. To je strategija ove Vlade i to ćemo ponavljati da onima koji to ne čuju da nekako sjedne u uho i da zapravo razumiju o čemu se ovdje radi. E sad, u ta tri segmenta provode se različite mjere od uvođenja reda do rješavanja nelikvidnosti, rješavanja naslijeđenih problema kroz predstečajne nagodbe kao jedan od instrumenata koji je u ovim mjesecima počeo je davati neke prve rezultate. Zatim kroz rasterećenje gospodarstva, kroz jačanje poslovne klime, kroz novo zakonodavstvo koje regulira poticanje investicija kroz Zakon o strateškim ulaganjima koji želi potaknuti velike investicije itd. itd. Dakle, gomila rješenja koje je ova Vlada ponudila i moram isto tako reći bez obzira što će opet biti nekakvih upitnika mi smo u ove dvije godine ipak još ispod nule ali bitno manje i sa bitno manjim zaostajanjem za EU za prosjekom EU nego što je to bilo u ovih svih 5 godina recesije. To su činjenice.

i to je činjenica. Prema tome, ipak do određene stabilizacije dolazi kao efekt svih ovih mjera koje Vlada poduzima. Svi ozbiljni analitičari nam prognoziraju za iduću godinu rast. Koliki će on biti to je sada pitanje, ali se prognozira rast. Dakle, efekt će biti za ovu godinu da, 2014. I sad samo još nekoliko riječi o ovome ključnom dijelu koji se odnosi na investicije. Da, mi smo veliki naglasak dali na javne investicije. Javne investicije po ocjeni našeg Zavoda za statistiku su u protekloj godini 2013. u prva tri kvartala bitno doprinijele stabilizaciji BDP-a kolikoj tolikoj i po prvi put su rasle nakon pet godina. Nakon 40 postotnog pada investicija prvi put su investicije na agregatnoj razini rasle i doprinijele BDP-u. I sad se taj trend mora nastaviti. On se mora nastaviti ne samo kroz javni sektor, nego kroz privatni sektor. Ono što unatoč svim crnim prognozama ipak ohrabruje jeste neki dan objavljeni indeks poslovne klime ili bolje rečeno povjerenja koji govori o izjašnjavanju naših poduzetnika, hrvatskih poduzetnika o stanju i očekivanjima u 2014. godini gdje oni po prvi put kažu osjećamo da se nešto mijenja i danas smo spremniji investirati nego što je to bilo jučer ili prekjučer. Oni su to rekli. I ja u to vjerujem i mislim da će se ipak ove godine bitno pomaknuti i privatni sektor u smislu investicija, a mi svih ovih 7 kana o kojima sam javno već govorio pa ih neću sad ponavljati i više ih ima od 7 mi **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Vlade. Očitovanje? Ništa. Idemo na 19 pitanje. To je potpredsjednik Sabora poštovani Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pitanje je za predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića. U svije godine vaše Vlade niste niti spomenuli, a kamoli da biste učinili nešto u svezi sa pronatalitetnom politikom i pokazali brigu o demografskom razvitku Hrvatske. Svake godine oko 10000 građana Hrvatske više umre nego što se rodi, svake godine se rađa 5% djece manje, a hrvatsko pučanstvo je sve starije i postajemo pomalo jedna od najstarijih zemalja na svijetu. U ovako strašnom gospodarskom stanju u koje ste doveli Hrvatsku i u sve starije stanovništvo postavlja se pitanje tko će u budućnosti raditi u Hrvatskoj, kada nakon što odete sa vlasti popraviti ih i osigurati gospodarski prosperitet ove zemlje, njen razvitak i njenu budućnost, tko će osigurati egzistenciju njenih preostalih građana. Usporedbi sa 2001. godinom u Hrvatskoj živi čak oko 1500000 građana manje. Za 50 godina s takvim trendom bit će nas čak milijun manje. Samo zbog prirodne depopulacije, dakle bez svakog dana sve veće emigracije Hrvatska gubi svake godine više od 25000 stanovnika što znači da nestaje jedan grad veličine Bjelovara. I statističari predviđaju da će se ubrzo vratiti na broj stanovnika koji je u njoj živio prije 100-njak godina. Hoćete li napokon barem početi raditi na Strategiji nacionalne populacijske politike koja bi morala biti integralni dio Strategije razvitka Hrvatske, a koju vaša Vlada također nema? što je još puno važnije, žurno početi provoditi bar neke mjere za poticanje nataliteta i demografski oporavak Hrvatske kako bi se barem usporila ako ne i zaustavila depopulacija Hrvatske, a posebno nekih njenih dijelova. Dosad ste samo uvodili mjere koje su usmjerene upravo suprotno protupopulacijski, protunatalitetno, primjerice da biste pokrpali rupe u proračunu od 1.01. ove godine povećali ste PDV na dječju hranu. Zar uistinu bilo tko misli da će poskupljenje dječje hrane spasiti Hrvatsku? Hvala lijepo. poštovani predsjednik Vlade RH Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Strategija će biti gotova ove godine, ali strategija u tako ozbiljnim stvarima ne može biti tretirana na ovako bagatelan i prizeman način. Rekli ste da smo zemlju doveli u tešku ekonomsku situaciju, čujte to nije istina. Dakle, naša Vlada je preuzela državu u stanju teške recesije i vjerujem da ćemo je ove godine izvući iz te recesije. Prema tome, držimo se osnovnih činjenica. Već kad čitate pitanje onda to vam je moglo točno biti unutra napisano. Dakle, možemo mi preuzeti odgovornost i preuzimamo odgovornost za ono što radimo i za ono što smo učinili ili nismo učinili u ove dvije godine ali reći da smo zemlju doveli u tešku ekonomsku krizu i situaciju kao što ste rekli, citiram, to naprosto nije točno. Možete misliti da smo nesposobni, da smo bolji ili lošiji ali držimo se elementarnih činjenica. Problem demografije naravno nećemo riješiti ovako jeftinim upadicama. To je problem koji mori veliki dio Europe pa i jednu bogatu i super uređenu Njemačku a države koje su ga uspjele pod navodnim znacima "riješiti" su to skoro bez iznimke učinile jednom aktivnom imigracijskom politikom što je već nešto za što je potreban jako širok društveni konsenzus, povijesne okolnosti i jedno drugo drugo stanje svijesti od onoga koje imamo mi. Ja ne predlažem aktivnu imigracijsku politiku jer nacija od 4,5 milijuna ljudi za to naprosto nije spremna i neće nikada biti. Velike nacije, poput britanske i francuske kao bivše kolonijalne sile imaju tu integracijsku sposobnost koja isto ima svoje granice. Njemačka ne, i toga su svjesni. i toga su svjesni. Dakle, u Njemačkoj se ne dolazi do državljanstva tako lako kao u nekim drugim državama. Rezultat toga je da će i Nijemaca za 20 i 30 godina ili 50 godina prema ovim zlogukim projekcijama biti 65, a ne 82 milijuna kao danas. Je li to loše? Pa na prvi pogled je loše. Mi imamo problem koji nas mori već 20 godina, ali ovakvim sitnim egzibicijama ga nećemo riješiti. Niti je to uspjela vaša Vlada, ništa tu niste napravili, zasada smo i mi neuspješni. Ali nada su nova radna mjesta, kvalitetna radna mjesta, veći broj zaposlenih ljudi i bez obzira što nije svejedno ima li nas 5 ili 4 milijuna ta 4 milijuna moraju dobro živjeti, to je bit priče. Naravno da se sve može bagatelizirati i kad se nema odgovor na to da li se išta napravilo, a nije se ništa napravilo u 2 godine, onda naravno se može kao i u mnogim drugim stvarima skretati pozornost na to. Danas ste ionako svaki odgovor ili bagatelno odbacili ili ste pitali oporbu kako bi mogli to riješiti, nek da ideje. To bi bilo eventualno prihvatljivo da je prvi dan vašeg mandata međutim to je dvije godine vašeg mandata, ali čak ni prvi dan morali ste imati nekakvi program a vi se nakon dvije godine pitate da nek vam se daju dobri savjeti kako dalje. Međutim, spomenuli ste da bi spas bio imigracijska politika. Točno obrnuto, treba spriječiti emigraciju i to je ključni problem. Pa jeste li svjesni da se svakog dana zbog gospodarske situacije iseljavaju tisuće ljudi trbuhom za kruhom ih Hrvatske zbog potpunog sloma gospodarstva. Jeste li svjesni da smo mi čini se na početku jednog ponovnog masovnog egzodusa hrvatskih naroda kakvih je u prošlosti bilo nekoliko. Međutim, za razliku od one gospodarske emigracije prije otprilike jednog stoljeća ili one druge prije otprilike pola stoljeća nažalost sada iz Hrvatske ne odlaze samo slabo školovani fizički radnici nego odlaze uglavnom mladi visoko obrazovani, najbolji, najsposobniji u koje je mnogo uloženo. Oni koji su trebali biti budućnost Hrvatske. U ovom času više od 375 tisuća nezaposlenih, koliko ih u ovom času ima, stvarno ne vide ni najmanje naznake da Hrvatska ima neku nadu, a to je loše. Na to, naravno, niste dali nikakvi odgovor. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. 20. zastupničko pitanje poštovanog kolege Saše Đujića. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege ja svoje pitanje upućujem potpredsjednici Hrvatske vlade i ministrici socijalne politike i mladih. Poštovana gospođo ministrice u prošloj godini proveli ste reviziju korisnika socijalne pomoći i ona je pokazala ogromne zlouporabe u sustavu zbog čega ste u konačnici nažalost i doživjeli neke osobne neugodnosti. Od prvog siječnja ove godine došlo je do umrežavanja sustava socijalne skrbi sa ostalim državnim institucijama što bi dodatno trebalo olakšati kontrolu i otkrivanje zlouporaba, odnosno otkrivanje onih koji su godinama na netransparentan i nezakonit način stjecali osobnu materijalnu korist na uštrb onih kojima je ta pomoć uistinu bila potrebna. Stoga moje pitanje glasi, koliko je dosada lažnih korisnika otkriveno u sustavu socijalne skrbi te koliko je novca na taj način pokradeno iz države i uskraćeno onima kojima je taj novac uistinu bio potreban? Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor potpredsjednice Vlade i ministrice, poštovana Milanka Opačić. Da, revizija je nešto što ustvari treba biti svakodnevna aktivnost i vrlo kontinuirana i ona će sada biti omogućena upravo zbog ovoga što ste rekli što će svi sustavi biti umreženi i podjela, odnosno razmjena informacija će u ovom trenutku biti moguća za sva ona javna tijela koja informacije imaju. Vrlo brzo će ovdje pred vas doći jedan zakon koji će otvoriti prostor da ne moramo međusobno potpisivati nikakve certifikate i na taj način gubiti vrijeme nego će automatizmom sve institucije biti ustvari obvezne razmjenjivati međusobno podatke kako bismo na što je moguće manju mjeru sveli one koji izigravaju sustav. Što se tiče sustava socijalne skrbi mi smo pronašli negdje oko 7000 korisnika koji su uzimali prava ili za osobu koja je davno već mrtva ili su sami bili zaposleni, s druge strane to nisu obavijestili centar pa su uzimali socijalne naknade, dakle definitivno ljudi koji nisu smjeli ta prava uzimati. Riječ je o 40 milijuna kuna u državnom proračunu na godišnjoj razini. To nažalost nisu uštede, to su novci koje smo preusmjerili na druge ljude zbog toga što smo dobili negdje oko deset tisuća novih korisnika socijalnih naknada i tih 40 milijuna je usmjereno prema njima. Od ove godine pomoći će nam uvođenju reda i još jedan novi obrazac koji je pomalo stvorio u sad prvih 15 dana ali je doista nešto što će biti vrlo korisno i sada se uhodava pa u toliko treba biti malo strpljiv, to je JPPD obrazac, skraćeno ga tako zovemo, jedan novi obrazac u kojem će se vidjeti svi prihodi koji nisu plaća, dakle, sve ono što ljudi primaju tokom mjeseca kao nekakva druga vrsta prihoda, to će nam omogućiti da napravimo reda kod onih prava gdje imamo samo dohodovni cenzus. Dakle, nama su neki ljudi imali vrlo visoke prihode u toku mjeseca odnosno u toku godine, prikazivali su nam minimalne prihode i na taj način su nam kroz dohodovni cenzus uzimali određena prava koja isto tako sada više neće moć. Vrlo brzo ćemo hrvatskoj javnosti predstaviti još neke naše aktivnosti u kojima smo isto tako pronašli određene korisnike ali o detaljima ćemo onog trenutka kada ih sve budemo znali tako da doista u ovom sustavu je bio vrlo veliki nered. Nama je najvažnije da novce koje imamo, koji su ograničeni doista dobiju oni ljudi kojima je to najpotrebnije, ovog broja ljudi mi smo isto tako ali i objedinjavanjem svih socijalnih naknada sada u jednu naknadu zajamčenu minimalnu naknadu nismo mogli samcima povećati za 200 kuna njihovu naknadu. Dakle, neki su nam uzimali prava i jako dobro živjeli, s druge strane je sirotinja od 600 kuna doslovno nije mogla proživjeti i to su oni ljudi koji traže svoj ručak ili večeru u kontejnerima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika, ništa, nema očitovanja. Sad ćemo učiniti stanku do 12 sati, nastavit ćemo sa 21 zastupničkim pitanjem. Hvala vam.